Poštovana potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovana ministarko, gospođo Vujović, uvažene koleginice i kolege, ja sam ovlašćeni predstavnik SPS, a pripadam a pripadam političkoj partiji Zeleni Srbije na listi SPS i ovo je poverenje koje mi je ukazao SPS da govorim o ovom zakonu na današnjoj sednici kao ovlašćeni predstavnik.Počeo bih od jedne informacije, da sam pre neki dan video da je gospođa ministarka bila u Kosjeriću. Bilo je reči o zameni kotla sa sa mazuta na gas. Zaista podražavam ove inicijative i akcije ministarke, da je uvek na licu mesta, tamo gde postoje problemi i gde treba rešavati te probleme.Štete

i, što je najvažnije, mogu ugroziti javno zdravlje naših građanki i građana.Zbog ove zabrinutosti, poslanička grupa Socijalističke partije Srbije i ja kao poslanik Zelenih Srbije, jedine ekološke partije u Narodnoj skupštini, voleo bih da ih zaista ima više, ali nije tako, odlučili smo da u Danu za glasanje podržimo Predlog zakona o klimatskim promenama.Klimatske promenama.Klimatske promene se dešavaju na globalnom nivou. Sada niko to više ne može da dovede u sumnju. Poslednja decenija je najtoplija unazad 150 godina. U Srbiji je primetan porast ekstremnih vremenskih prilika i njihovih pogubnih efekata. Nakon 2000. godine zabeleženo je 10 najtoplijih godina od kako su u Srbiji počela meteorološka merenja. Glavna odlika ovih promena su ekstremi, tako da je broj dana sa jakim i obilnim padavinama veći, a takođe se i povećavaju dugi periodu bez padavina.Srbija je pretrpela štetu usled klimatskih promena i ekstremnih vremenskih prilika procenjenu na minimum 6,8 milijardi evra otprilike od 2000. do 2020. godine. Samo u 2014. godini poplave su izazvale ogromnu štetu i procenjeno je da je potrebno 1,35 milijardi evra da bi se te štete nadoknadile.Posebna priča za koju veoma žalimo jesu razoreni domovi i uništeni ljudski životu u Obrenovcu, Valjevu, Ubu, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Koceljevi i drugim gradovima, za čim posebno žalimo.Od 2012. godine Zeleni u Narodnoj skupštini se bore za čistiju i zdraviju Srbiju, a sada smo posebno ohrabreni u toj borbi za ekološke vrednosti donošenjem ovog zakona. Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije i Zeleni Srbije naglašavaju da najnoviji podaci pokazuju prosečan rast temperature od 0,36 stepeni po deceniji, počev od 1961. do 2017. godine, dok je u isto vreme prosečna suma padavina smanjena za 10%. Prema nekim klimatskim scenarijima, predviđa se porast temperature do 2010. godine između 2 i 4,3 stepena. To je zaista ogromno povećanje temperature koje se predviđa, koje može doneti nesagledive negativne posledice na biodiverzitet, na stanje životne sredine, na stanje biljnih i životinjskih ekosistema.Sprečavanje opasnih klimatskih promena je ključni prioritet ovog predloga zakona i naša poslanička grupa je uverena da ćemo nakon usvajanja ovog zakona svi zajedno naporno raditi na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i da ćemo naći načina da podstaknemo i privredu da radi isto po ugledu na privredu EU i kompanija koje tamo posluju, poštujući principe zelene i kružne ekonomije.U ovom delu izlaganja osvrnuo sam se na neka prošla vremena i slobodno mogu reći da je Srbija naporno radila u oblasti pošumljavanja.

šezdesetih godina prošlog veka su rađena obimna pošumljavanja u zaštiti od bujičnih poplava i erozije, a takođe u cilju akumulacije gasova sa efektom staklene bašte. Tadašnje šumarske i vodoprivredne organizacije su uradile brojna antierozivna pošumljavanja u skoro svim krajevima. To je posebno značajno, još jednom da napomenem, ako 1.000 kilograma ima 500 kilograma ugljenika, koliko je dejstvo šuma na smanjenje tih negativnih efekata zagađenja?Reći

Taj period od 1974, pa od 1978. do 1988. godine, kada su organizovane omladinske radne akcije na Pešterskoj visoravni, Vlasini i Ibru, smatra se jednim od najboljih perioda u šumarstvu Srbije, gde su pošumljene velike površine i stepen šumovitosti Srbije povećan sa 19% na 30%.Uostalom, ja sam čovek koji je rođen na Pešterskoj visoravni, u Štavlju, i kao dečak sam učestvovao na omladinskoj radnog akciji. Ponosim se time da sam doprineo pošumljavanju i povećanju stepena šumovitosti, makar za neki hektar. Sa poštovanjem se sada sećamo tog perioda i kod šumara je poznato da je podršku takvim grandioznim delima najveći doprinos dao, moram da pomenem ime, i pored svih učesnika ostalih u tim akcijama, Dušan Škrebić, koji je tada, mislim, bio predsednik Izvršnog veća. Mislim da je drug Škrebić dobrog zdravlja. Pozdravljam ga. Tadašnje i ove generacije mu neće to zaboraviti.Sada je 31% šumovita Srbija, a optimalno je 41%. Znači, potrebno je da radimo na povećanju stepena šumovitosti, a ima prostora u cilju zaštite od erozije, vetrozaštitni pojasevi, drvoredi, a posebno u Vojvodini gde je stepen šumovitosti mali.Projekte za sva tadašnja pošumljavanja za sadnju koja je vršena u letnjem periodu, sadnja koja je rađena zaista u letnjem periodu pred ekstremno visokim temperaturama, ali da je uspeh pošumljavanja bio preko 80% je zadivljujući, je radio Institut za šumarstvo, a takođe i proizvodio sadni materijal.Zato bih sada pozdravio program ministarke i Ministarstva, da izdvoje sredstva lokalnim samoupravama za pošumljavanje neobraslih površina i dao ideju da se to radi uz obaveznu projektnu dokumentaciju, jer je onda uspeh pošumljavanja veći i zagarantovaniji.Takođe, moram reći da sadašnji i prošli napori predsednika Vučića, Vlade, predsednika Skupštine Dačića, daju nadu stanovnicima visokoplaninskih područja, Pešterskosjeničke visoravni i ostalim rubnim delovima Srbije za boljim životom, a posebno je značajna izgradnja autoputa od Požege do Boljara, koja ide preko Golije, Duge Poljane i Brnjice, do Crne Gore. To je nada za razvoj ovog kraja i za povratak svih onih koji su otišli u beli svet.Poštovana ministarko, imate veliku odgovornost i ogroman teret, jer zaštita životne sredine nije samo jedan sektor, nju čine svi sektori i čini je celokupan život našeg društva. Zato, svaki i mali pomak u ovom delu je veliki doprinos unapređenju stanja životne sredine. Osim obaveza koje treba da ispune i druga ministarstva i institucije, potrebno je i podizanje svesti svih građana Srbije, jer ne možemo zaboraviti da ono što mi trebamo uraditi sada da su mnoge druge evropske zemlje uradile pre sto i više godina.Navešću samo jedan plastičan primer iz života. Kako izgledaju sela u nekim drugim zemljama? Ona su ušorena, red kuća, pa trotoar, pa kanal, pa put. To su civilizacijska dostignuća tih zemalja koja mi tek treba da ostvarimo. Ovo je dugoročan proces i zahteva ogromna sredstva, ali vi ne čekate, već sa ovim potencijalima, kao i uz podršku Vlade, rešavate probleme i zato vas u prethodnom periodu veoma često viđamo na terenu gde rešavate probleme. Vlada Republike Srbije i resorno vaše ministarstvo ne čekaju da odjednom odnekuda dođu ogromne pare, nego radite na terenu sve što je u vašoj moći.Zato moći.Zato bih narodski rekao, da ne čekajući da nam nešto samo padne sa neba, moramo se osloniti u se i u svoje kljuse. Zato je dobro da predstavnike Ministarstva što više viđamo na terenu, kao pre neki dan u Kosjeriću, tamo gde su problemi i gde treba rešavati probleme.Poštovane

zato je važna inicijativa našeg rukovodstva o Mini Šengenu, jer povezivanje i saradnja zemalja u regionu i zajedničko delovanje u rešavanju problema, a i problema emisije gasova sa efektom staklene bašte je garancija da ono što budemo uradili neće biti anulirano sa velikim emisijama u regionu. Zato je i u ovom pogledu Mini Šengen velika stvar.Oblast stvar.Oblast klimatskih promena je ogromna oblast u pregovaračkom procesu za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene. Očekujemo da se oko devet pravnih akata razmatra u okviru procesa pregovora Srbije u oblasti klimatskih promena u vezi sa Poglavljem 27. Kada sam već pomenuo Poglavlje 27, moram da izrazim posebno zadovoljstvo jer je država Srbija poslala pregovaračku poziciju u Brisel i pokazala time da je spremna da otvori ekološke pregovore sa Evropskom unijom. Naime, Poglavlje 27 je u januaru, tako da kažem prozaično, otišlo u Brisel i time se stvaraju uslovi za otvaranje još jednog veoma važnog poglavlja u ovoj godini u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i, nažalost, to sada ne zavisi više od nas, nego od činovnika u Briselu.Posebno Briselu.Posebno ističem, u ime poslaničke grupe SPS i Zeleni Srbije, da smo veoma aktivno i anagažovano učestovali u pisanju i kreiranju ovog poglavlja kao deo Vlade Republike Srbije i da smo uticali na kvalitet ovog dokumenta i da on bude na boljem nivou. Naši eksperti i članovi bili su ključni u delovima tima koji je izgradio pregovaračku poziciju.Pregovaračka pozicija je veoma kompleksan dokument u čijoj je izradi učestvovalo 150 predstavnika iz 28 institucija i državnih organa Republike Srbije.

za aktivnosti u narednom periodu, kako bi Republika Srbija dostigla standard Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine i omogućila svojim građanima kvalitetan život, kao što imaju građani zakon je koncipiran tako da sadrži 11 poglavlja. Neću o tome govoriti, o tome je govorila ministarka i uvaženi predstavnici poslaničkih grupa u Skupštini. Ali, posebno je interesantan i važan član 43. Predloga zakona

za referentni period od 1. januara do 31. decembra 2005. godine, od 1. januara 2008. do 31. decembra 2010. godine i od 1. januara 2016. do 31. decembra 2017. godine, što je u skladu sa odredbama i direktivama Evropske unije.Poslanička grupa SPS i Zeleni Srbije podržavaju stav Ministarstva koje smatra da je propisivanje odredbe u opštem interesu Republike Srbije. Ovo je veoma važna odredba u u pregovorima sa Evropskom unijom. Ovo je od posebnog značaja kako bi se u isto vreme obezbedila zdrava životna sredina, uz optimalni privredni i ekonomski razvoj. Zeleni Srbije smatraju od dana svog osnivanja da ulaganje u zaštitu životne sredine ne predstavlja trošak, nego ulaganje u budućnost, u zeleni razvoj, u zdravlje građana Republike Srbije.Uvažene

i Sporazum iz Pariza 25. jula 2017. godine. Prema Sporazumu iz Pariza, Srbija je planirala da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 9,8% do 2030. godine, u poređenju sa nivoom iz 1990. godine. Krajnji cilj ovog zakona u skladu sa Konvencijom je da se dostigne smanjenje nivoa emisija koja se sa stanovišta nauke smatra neophodnim kako bi se izbegle promene klime na globalnom nivou.Vlada nivou.Vlada do sada kao ni resorno ministarstvo nisu imali zakonski osnov da propišu obaveze smanjenja emisija sektorima, što je ključni preduslov za postizanje identifikovanog cilja.

ukoliko se ne bi usvojio ovaj zakon, a ne sumnjam da će se usvojiti, Zakon o klimatskim promenama, prema nekim proračunima i troškovi takvog nečinjenja i nedelovanja u periodu između 2020. i 2050. godine iznosili bi 113 milijardi evra. Zamislite Srbiju zemlju koja bi izgubila preko 100 milijardi evra za taj period, kako bi se to odrazilo na naše stanovništvo, na našu omladinu. Sigurno da naša deca i mnoga druga deca, mi građani i građanke Republike Srbije možda ne bi želeli da živimo o takvoj zemlji.Apsolutno,

Zahvaljujem.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“. Izvolite. **Ana Beloica Martać** Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Vlade, poštovani građani Srbije, pred nama je danas Zakon o klimatskim promenama, zakon koji je verovatno jedan od najvažnijih koje donosimo u poslednjem periodu i svakako zakon koji izaziva najveću pažnju javnosti u poslednjih nekoliko godina.Iz tog razloga apelujem na svoje cenjene kolege narodne poslanike da prihvate ovako definisan zakon. Ja ću to svakako učiniti u danu za glasanje, zajedno sa svojom poslaničkom grupom.Svi se mi vrlo dobro sećamo priča starijih ljudi kako su prelazili preko zaleđenih reka. Danas je ta situacija u Srbiji potpuno neverovatna, sa ove tačke gledišta, iz razloga što je kako u Srbiji, tako i na globalnom nivou došlo do porasta prosečne temperature vazduha. Postoji jedno istraživanje koje govori o tome da je u periodu od 1998. do 2017. godine prosečna temperatura vazduha u Republici Srbiji porasla od 0,5 do 1,5 stepena Celzijusa, u zavisnosti od toga koji deo teritorije Republike Srbije da posmatramo.Antropogeni posmatramo.Antropogeni uticaji su svakako veliki, tako da to dovodi do brojnih klimatskih promena, dolazi često do promene određene količine padavina, dolazi do pojave suše, poplava, šumskih požara i sve to uništava šumske ekosisteme, uništava poljoprivredne površine i to generalno loše utiče na privredni rast i razvoj u Republici Srbiji jer, složićete se sa mnom, udeo poljoprivrede u ukupnoj strukturi bruto domaćeg proizvoda je u Srbiji na veoma visokom nivou.Svesni smo činjenice da sve te klimatske promene imaju veoma velikog uticaja na svakodnevni život ljudi. Upravo iz tog razloga, kao takve, više ne smemo da ih zanemarujemo. Zato je danas Zakon o klimatskim promenama pred nama, zato o njemu danas raspravljamo u plenumu, jer je njegova važnost izuzetno velika.Od 2000. godine udeo šest gasova koji su obuhvaćeni ovim zakonom, gasova koji se skraćeno nazivaju GHG gasovi, a to su zapravo gasovi koji izazivaju efekat staklene bašte, porastao je za 7,8% i najveći udeo tih gasova zapravo dolazi iz oblasti energetike, oko 80%, zatim iz poljoprivrede, iz šumarstva i brojnih drugih grana privrede.Zakon o klimatskim promenama treba da predstavlja zapravo određenu pravnu osnovu, da se donesu planska dokumenta, pre svega, nakon toga da se definišu određene mere, aktivnosti i politika koja treba da se sprovodi da bi se smanjio udeo GHG gasova, zapravo gasova koji izazivaju efekat staklene bašte u atmosferi, a s druge strane da bi se obezbedio monitoring i izveštavanje.Zakon o klimatskim promenama pre svega ima jedan krajnji cilj, a to je da obezbedi ispunjavanje uslova koji su definisani Okvirnom konvencijom UN o klimatskim promenama, a s druge strane treba da obezbedi i približavanje tim pravnim tekovinama EU.Podsetiću vas, cenjene kolege i građani Republike Srbije, da je osnovni strateški cilj Republike Srbije ulazak u EU. Na putu ka EU svakako nam stoji i Poglavlje 27, poglavlje koje se isključivo bavi zaštitom životne sredine.Srbija je potpisnica i Sporazuma iz Pariza, kojim se obavezala da će do 2030. godine da smanji udeo GHG gasova u atmosferi za čak 9,8%. Naravno, Evropa je ta koja želi da bude prvi kontinent na svetu koji će zapravo da bude klimatski neutralan, tako da mi sa našeg aspekta treba da obezbedimo taj nivo GHG gasova u atmosferi koji će sa aspekta struke da budu klimatski neutralni, odnosno koji neće da dovode do određenih klimatskih promena.Da bi se ovaj zakon o klimatskim promenama realizovao, potrebno je da donesemo tri planska dokumenta, a to su svakako Strategija niskougljeničnog razvoja, koja treba da definiše određene strateške pravce delovanja,

efekta.Zašto je ovaj zakon toliko važan, najbolje govori činjenica da klimatske promene pre svega izazivaju brojne elementarne nepogode. Svedoci smo da se gotovo svake godine pojavljuju i poplave i suše i požari i da su materijalne štete od elementarnih nepogoda procenjene na vrednost preko milijardi evra, ako posmatramo period od 2000. do 2017. godine, a ako posmatramo period do današnjih dana, ta šteta se procenjuje na oko sedam milijardi evra.Donošenjem ovog zakona i smanjenjem emisije GHG gasova zapravo obezbeđujemo i pospešivanje produktivnosti, obezbeđujemo i ekonomski rast, na taj način što zapravo otvaramo tzv. „zelena radna mesta“, a s druge strane mi obezbeđujemo dodatno privlačenje investitora, jer svi investitori žele da ulažu u ona podneblja koja vode računa o odgovarajućim ekološkim standardima. Na taj način, kao što rekoh, pospešuje se ekonomski rast i pospešuje se životni standard naših građana, što nam je zapravo krajnja instanca kojoj

svojim saradnicima i da je pohvalim za sve one aktivnosti koje je u vrlo kratkom vremenskom periodu uspela da realizuje. Čini mi se da smo tek sada dostigli onu ekonomsku zrelost, ekonomsku snagu da možemo ozbiljnije da se uhvatimo u koštac sa problemima zaštite životne sredine.Naravno, problemi zaštite životne sredine egzistiraju decenijama i decenijama unazad. To nije ništa novo. Da bi se ti problemi rešavali, potrebne su pre svega ogromne investicije, a s druge strane potreban je jedan duži vremenski period.Ja ću iskoristiti priliku da građane obavestim šta je to što je Ministarstvo uradilo u proteklom periodu na polju zaštite životne sredine.Nedavno je sa opštinom Trstenik potpisan ugovor za finansiranje Druge faze sanacije deponije „Osaonica“. Takođe, ono što bih želela posebno da istaknem jeste da je u Mionici otvorena prva toplana koja umesto uglja i mazuta kao prljavih energenata koristi bio masu kao čist energent.Ono što je svakako značajno jeste da Ministarstvo vodi računa i o aero zagađenju i upravo iz tog razloga se subvencioniše upotreba tzv. eko vozila, odnosno subvencioniše subvencioniše se kupovina tzv. električnih ili hibridnih vozila. Na taj način se drastično smanjuje aero zagađenje. Da bi se podstakla upotreba tih tzv. eko vozila, na naplatnoj stanici Beograd, na auto-putu je postavljen odnosno instaliran punjač za električna vozila, kako bi se građani opredelili za to da umesto standardnih vozila kupuju tzv. ekološka vozila. Pretpostavlja se da će do 2050. godine sva standarda vozila koja mi danas koristimo biti zamenjena tzv. ekološkim vozilima.Koliko Ministarstvo zaista vodi računa o aero zagađenju najbolje možemo da vidimo na osnovu tri konkursa koja su raspisana i koja imaju vrednost čak 400 miliona dinara. Od tih 400 miliona 200 miliona se odnosi na zamenu kotlarnica u pojedinim lokalnim samoupravama, miliona se odnosi na zamenu individualnih ložišta i 100 miliona se odnosi na pošumljavanje. To je izuzetno značajno, jer pre svega na taj način podižemo ekološku svest ljudi, a s druge strane obezbeđujemo obnavljanje onih eko sistema, šumskih eko sistema koji predstavljaju prirodne prečišćivače vazduha.Kada govorimo o zaštiti životne sredine, ne možemo da izostavimo i postupak gasifikacije u našoj zemlji.

da se priključe na taj izgrađeni gasovod. Iz tog razloga je smanjena cena individualnog priključka za čak 50%, sa nekih 200 hiljada dinara na hiljada dinara. Uticalo se na lokalne samouprave da ukidaju sve nepotrebne takse, da bi građanima sam priključak na gasovod bio što jeftiniji i da bi, s jedne strane, obezbedili jeftiniju energiju, a s druge strane da bi zaštitili životnu sredinu.Ono što je svakako značajno da naglasim kada govorim o aero zagađenju jeste činjenica da najveći deo zagađenja dolazi iz oblasti energetike. Iz tog razloga se u budućnosti moramo opredeljivati više na obnovljive izvore energije. Da je to u praksi zaista funkcionalno, najbolje možemo da vidimo na osnovu jednog solarnog polja koje je postavljeno u blizini Pančeva i to je najveće solarno polje u jugoistočnoj

sredine.Ministarstvo za zaštitu životne sredine zaista vodi puno računa i kada govorimo o zaštiti voda, tako da ću da pohvalim gospođu ministarku za čišćenje Potpećkog jezera, za koji smo duži vremenski period bili kritikovani.Naravno, zahvaljujući hitrim reakcijama, u veoma kratkom vremenskom periodu, uspeli smo da izvadimo, čak preko 10.000 kubika komunalnog otpada, vi me gospođo ministarka ispravite ako grešim, i na taj način smo pokazali, zaista da možemo da vodimo računa i o vodama.Ministarstvo je raspisalo konkurs i za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, tako da je, čak 28 lokalnih samouprava dobilo sredstva za izgradnju postrojenja i kanalizacionih mreža.Ono što je značajno naglasiti, jeste da, kao što sam i malo pre napomenula, da je Ministarstvo tek sada smoglo snage, da je Srbija smogla snage i moć da se ozbiljnije pozabavi problemom zaštite životne sredine.Onog trenutka kada je Srpska napredna stranka došla na vlast mi smo zatekli zemlju koja je bila potpuno devastirana, potpuno uništena, potpuno ruinirana, zemlju na čijem se vrhu nalazila vlast koja nije građanima mogla da obezbedi, ni osnovne egzistencijalne uslove, a kamoli da im obezbedi zdravu životnu sredinu.Vi se sećate svih onih divljih deponija koje su nicale svuda širom teritorije Republike Srbije, sećate se onih neuređenih parkova, onih neuređenih priobalja reka i to nam je govorilo da ta vlast apsolutno nije vodila računa o životnoj sredini.Vi ste tada imali vlast koja je vodila računa isključivo o tome kako da sumnjivim privatizacijama napuni svoje džepove, kako da napuni svoje bankarske račune, i kako da ostavi pola miliona ljudi na ulici da svojoj deci ne mogu da obezbede ni koru hleba.Evo, danas se svi suočavamo sa situacijom da se pojavljuju nekakvi tajni računi, tajni računi na Mauricijusu, u Švajcarskoj i na brojnim drugim egzotičnim destinacijama, pa je moje pitanje kao građanina Republike Srbije i kao nekog koga zanima šta se zapravo dešava sa tim, čiji se novac nalazi na tajnim računima na Mauricijusu? Da li je to novac od građana Republike Srbije i ako nije, kao što oni govore, zašto se onda to krije?Mnogi

tačno možemo da vidimo kako dolazi do rasta panike u redovima tog bivšeg režima, lidera iz bivšeg režima, kako se približava trenutak istine, odnosno kako je predsednik Vučić najavio da će izaći u javnost i reći sve informacije o tome gde se nalaze tajni računi, čiji su to računi i koliko sredstava se na njima nalaze.Svi mi vrlo dobro znamo da kada predsednik Aleksandar Vučić, kaže da će izaći pred javnost sa nekim informacijama da to nisu prazne priče i da on, zaista ima informacije o tome.Upravo ti koji nisu imali snage, nisu imali volje, ni mogućnosti da upravljaju ekonomijom u tom periodu, danas nama spočitavaju kako čak 90% građana Srbije ne živi Vučićev pristojan život, kao što smo obećali na izborima.Ja ću da podsetim građane Republike Srbije, da podsetim i vas cenjene kolege, narodni poslanici, da je narod sud o tome da li živi pristojan život doneo nedavno, pre samo nekoliko meseci na izborima, kada je Aleksandar Vučić dobio 60% podrške građana Republike Srbije, a kada ti isti, koji nam to spočitavaju nisu smogli snage, ni da izađu na te izbore, jer su se bojali potpunog debakla.Podsetiću vas, cenjeni građani i građanke Republike Srbije da je Srbija danas prva po stopi ekonomskog rasta u čitavoj Evropi, dakle, ne u fudbalu, ne u košarci, ne u tenisu, nego po stopi ekonomskog rasta, i to se nije dešavalo nikada, i slovima nikad.Za razliku od tog perioda kada je kada je stopa nezaposlenosti bila čak 25%, kada je pola miliona ljudi ostalo na ulicama, mi smo sveli stopu nezaposlenosti na neverovatnih 7,3% i to je rekordno nizak nivo kada govorimo o Republici Srbiji, dakle, to je na nivou najrazvijenijih zemalja Evrope.Mi smo u gotovo svakom gradu doveli po jednu novu fabriku, zaposlili ljude i kao primer dobre prakse, zaista ću da navedem i nedavno otvorenu fabriku "Kontinental" u Novom u Novom Sadu, gde su prosečne plate izuzetno visoke, isto kao i u fabrici "Brose", kao i u brojnim drugim fabrikama, i na taj način smo podstakli mlade ljude, čak 20 stručnjaka, mladih stručnjaka iz inostranstva da se vrate u Srbiju i da upravo ovde primene svoja znanja, svoja iskustva i da doprinesu boljem životnom standardu za sve naše građane.Da je to zaista politika koja je primenljiva u praksi, najbolje sam mogla da se uverim kada sam pre nekoliko dana obišla jedno porodično gazdinstvo u Kniću, zajedno sa svojim cenjenim koleginicama, narodnim poslanicama, gde smo se upoznali sa mladim ljudima koji su spremili novac da odu u inostranstvo i da u inostranstvu započnu svoj biznis. Nakon toga su doneli odluku da ipak ostanu u Srbiji i da na svom porodičnom gazdinstvu razviju svoj biznis. Danas je to jedna porodica koja veoma lepo i pristojno živi i to je taj pristojni život za koji se bori Srpska napredna stranka, što možemo da vidimo u praksi, i to nisu samo puste priče.Svakako da ne smem da izostavim ni činjenicu da epidemijski rat nastavljamo sa pozicije ekonomije koja je peta po broju vakcinisanih ljudi, nedavno je predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će u Srbiji biti izgrađena jedna potpuno nova fabrika koja će da proizvodi kinesku, odnosno "Sinofarm" vakcinu, zahvaljujući našim prijateljima iz UAE, i prijateljima iz Kine.Dakle, u toj fabrici, neće se samo pakovati određene komponente koje dobijamo iz inostranstva, već ćemo svojom snagom, svojim umećem da proizvodimo sami određene komponente i mogu slobodno da kažem, da ćemo do kraja ove godine imati jednu vakcinu, proizvoditi vakcinu koja se, poštovani građani i građanke Repbulike Srbije može nazvati - srpskom vakcinom.Otuda različiti napadi iz regiona, otuda protesne note iz Hrvatske, otuda napadi iz Crne Gore, jer, prosto žele lažima da se bore protiv ekonomskog napretka Republike Srbije. Mi ćemo im na to uzvratiti novim autoputevima, novim prugama, novim investicijama i radnim mestima, novim prijateljstvima sa mnogim zemljama u svetu i prestizaćemo ih na svakom mogućem polju kada govorimo o ekonomiji. To je ono što mnoge boli.Mi smo se 2014. godine, našim građanima obratili sloganom: "Budućnost u koju verujemo!" Zaista smo verovali da možemo da ostvarimo bolju i lepšu budućnost za naše građane, i danas, čini mi se da tu bolju budućnost i živimo. mi smo smogli snage da nastavimo da radimo i da se borimo za to da stvorimo najbolje uslove za našu decu, najbolju budućnost za našu decu, jer samo ono što je najbolje je za Srbiju je dovoljno dobro. Živela Srbija!Zahvaljujem. Zahvaljujem.Pošto više nema prijavljenih predstavnika, odnosno predsednika poslaničkih grupa, prelazimo na listu prijavljenih narodnih poslanika.Reč ima narodni poslanik Samir Tandir.Izvolite. Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministrice, poštovane predstavnice Ministarstva ekologije, danas je pred nama jako važan zakon, ali na početku želim da govorim kao građanin opštine Prijepolje. Više puta sam ovde govorio o problemima opštine iz koje dolazim. Govorio sam i prošle nedelje na plenumu. Zaista želim da iskoristim prisustvo ministrice Irene Vujović da joj se lično zahvalim

smo ovde glasali za Vladu Republike Srbije, zaista, iskreno sam verovao i verujem da sve one tačke ekspozea možemo da ispunimo. Međutim, ono

da postoji određena sumnja na način i brzinu kako će se to realizovati. Kada neko uspe da taj problem reši za pet, šest meseci, onda mu treba skinuti kapu. Zaista, to je nešto što treba da učinimo svi i ja pozivam i druge narodne poslanike koji dolaze iz opština i Prijepolje i Priboj i Nova Varoš i drugih sandžačkih opština da u današnjim diskusijama se osvrnu na rešavanje ovog problema, da se maknemo

ministrici Vujović, njenom timu, naravno, predsedniku države koji je dao podršku, predsednici Vlade, koja ipak vođa ovog tima i zaista je učinjena jedna velika stvar i građanke i građani Prijepolja to nikada neće zaboraviti.Što se tiče samog zakona, želim da istaknem da Stranka pravde i pomirenja, naš poslanički klub Stranke pravde i pomierenja i Ujedinjene seljačke stranke će glasati za ovaj zakon i daje punu podršku svim drugim i akcijama koje sprovodi Ministarstvo i kada su u pitanju „Stanjevine“ i kada je u pitanju Banjica, i kada je u pitanju „Duboko“ i kada je u pitanju čišćenje naših reka i kada je u pitanju reka Lim, i Drina, i Morava, i reka Raška u Novom Pazaru.Zakon je jako važan, jer on prati neke globalne tendencije. Čuli smo danas, i kad analiziramo svetske medije, videćemo da ne postoji bitan svetski forum koji ne tretira pitanje klimatskih promena,

Sve se to svakako tiče klimatskih promena i ovo je dokaza da ova Vlada i ovaj parlament idu u korak sa nekim svetskim izazovima, da ne bežimo od njih i da odgovaramo na adekvatan način.O ovom zakonu se govori četiri, pet godina i dokaz i ljudskog resursa i opredeljenja i ove Vlade i ovog Ministarstva jeste što je sada, znači, pričalo se četiri, pet godina, ali danas je ovaj zakon pred nama i to je jedan ogroman uspeh da ovaj zakon neće biti mrtvo slovo na papiru, već da će biti implementiran. Dokaz su i ove akcije o kojima sam govorio. Zaista, apsolutno nemam sumnju da ćemo imati još bolje rezultate u budućnosti.Ono što hoću da kažem jeste kada govorimo o klimatskim promenama, prvo što nam padne na pamet jeste porast nivoa svetskog mora, problem polarnih medveda na severnom polu i to je, naprosto, dokaz da globalni mediji, svetski mediji rade svoj posao. Međutim, odgovornost je i na našim medijima da podrže ministarstvo i Vladu u ovim pozitivnim procesima, u ovim akcijama i konkretnim rezultatima, ali ono što je suština jeste obrazovanje i vaspitanje. Svedoci smo da dosta naših ljudi živi u dijaspori. Nažalost, moram da primetim da imaju jedan obrazac ponašanja kada žive u Zapadnoj Evropi, a kada prođu Horgoš i Batrovce drugačije se ovde ponašaju. Znači, na nama je da i tu restriktivnu politiku možda pojačamo i da na taj način utičemo i kroz vaspitanje i kroz obrazovanje na našu decu, ali, bogami, i na nas odrasle da menjamo malo svoje navike.Ovaj zakon, želim da se obratim građanima, ne tiče se samo neke uzvišene globalne politike, inicijative svetskih filantropa. On se tiče da naše reke, da naš Lim bude čist i Drina i Morava, da reka Raška više nikada u Novom Pazaru nema crvenu boju i da Novi Pazar više ne bude treći na lestvici najzagađenijih gradova u svetu, posle Pekinga i Nju Delhija, da smanjimo broj obolelih od malignih oboljenja, jer smo, nažalost, i tu među prvima u svetu.Što se tiče samog glasanja, poslanici Stranke pravde i pomirenja, najjače bošnjačke stranke u Srbiji, glasaće glas za ovaj zakon.Hvala. izuzetno mi je drago što dolazite iz Prijepolja i što možete da nam vi kažete iz vašeg ličnog ugla i ugla građana Prijepolja koliki je problem bila divlja deponija „Stanjevine“ hvala vam na tome što iz nedelje u nedelju skrećete pažnju na to. Samim tim, mi podižemo svest građana da nešto tako ponovo slično ne učinimo.Dakle, u trenutku kada smo i preuzeli resor zaštite životne sredine, svako od nas je dobio barem nekoliko desetina poruka, upravo i slika deponije „Stanjevina“ u Prijepolju i jedan od prvih sastanaka je bio sa rukovodstvom opština iz tog regiona.Naravno, odmah po zatvaranju deponije napravili smo plan i dinamiku, kao što ste i odvoženja otpada u Priboj. Ovom prilikom se ja zahvaljujem i rukovodstvu Opštine Priboj i svim građanima Priboja što imaju razumevanja, ali isto tako i da ih uverim da mi izuzetno brzo radimo na rešavanju čitavog tog problema. Dakle, pored toga što su radovi na deponiji „Stanjevina“ u toku, izuzetno je važno da kažemo da je tenderisanje transfer stanice za radove u Novoj Varoši u toku.Dakle, do kraja godine će biti izgrađena transfer stanica, što će značajno rasteretiti taj region i to je ono na čemu intenzivno radimo. Ti radovi ne mogu da se reše u dve, tri nedelje. Dakle, to su radovi koji su, takođe, većeg obima. Koliko god transfer stanica bila prelazno rešenje do neke sledeće deponije i regionalnog centra, svakako da je neophodno vreme, jer su u pitanju građevinski radovi sa tehnologijom koja se koja se zahteva svakako za upravljanje otpadom.Dakle, Nova Varoš, transfer stanica u postupku je izbor izvođača. Koliko sam obaveštena, očekujemo u najskorijem periodu, periodu, kada zakonske procedure to budu naložile, da krene izvođenje radova.Ono što je, takođe, izuzetno važno, a radi se o paralelnim procesima, jeste proširenje i deponije „Duboko“ Užice. Dakle, to je regionalna deponija. deponija. Ja sam juče imala priliku da razgovaram sa gradonačelnicom Užica, koja mi je rekla da se preprojektovanja završava za nekoliko dana i nakon toga kreću radova. Ona će biti gotova do avgusta ove godine. Dakle, kada proširimo kapacitete u Užicu i saniramo klizište, svakako da ćemo rasteretiti i Priboj i Prijepolje od otpada. Još jednom vam se zahvaljujem što vi skrećete pažnju na taj problem.Kao što ste i sami rekli, imamo i punu podršku predsednice Vlade, ali ona svakako takođe ističe za ovaj višedecenijski problem da smo uspeli da rešimo i da zatvorimo i deponiju, takođe i predsednika Republike. Samo bih još jednom apelovala na rukovodstva u opštinama da pojačaju kontrolu, da ne dozvolimo da nam se opet nešto tako slično dogodi ne samo kada govorimo o deponiji u Prijepolju, Prijepolju, već kada govorimo i o divljim i manjim deponijama na pritokama, na Limu, na Drini i sve ono što nas je dovelo do Potpećkog jezera, između ostalog.Dakle, trudićemo se da očistimo zajednički sve ono što možemo i kao ministarka ću se zalagati da sredstva usmerimo na najbolji mogući način, dakle, da stvarno radimo svi zajedno na podizanju kvaliteta života građana upravo i da na to usmerimo budžet, a to je svakako tema aero-zagađenja, upravljanja otpadom, otpadnim vodama.Takođe, kada sam vam pominjala Užice i deponiju Duboko, pored sredstava iz Ministarstva, 96 miliona dinara koja su prebačena krajem 2020. godine, ona je u planu i kroz veliki projekat IBRD, dakle, za regionalnu deponiju, tako da i nakon ove sanacije i proširenja kapaciteta, radiće se na unapređivanju tog čitavog regionalnog centra u naredne dve ili tri godine. počeće radovi mnogo brže, a ove godine se radi projektovanje i naravno svi pregovori vezani za kredit. Hvala. **Marija Jevđić** Zahvaljujem.Nije vas prozvala, kolega.Rekla je - poštovani narodni poslaniče, ali evo, replika dva minuta. **Samir Hvala.Poštovana ministarka, hvala vama. Ja kada govorim o Prijepolju, o problemu nesanitarne deponije Stanjevine, istakao sam, ne govorim kao poslanik, kao pripadnik i funkcioner jedne stranke, ni kao koalicioni partner, govorim kao građanin. Ja, za razliku od nekih kolega, nisam promenio adresu. Ja živim u Prijepolju. Jutros sam došao iz Prijepolja i svaki četvrtak popodne se vraćam.Mislim vraćam.Mislim da uvažene kolege koje nisu prolazile tim magistralnim putem uopšte ne mogu da imaju predstavu koliko je to bio veliki problem. Zato sam rekao, problem je nastao sredinom dvadesetog stoleća, vi ste to rešili i ova Vlada za pet meseci i to je nešto zaista što je generacijski projekat i nešto na čemu svaki dobronameran čovek i političar i bilo ko, bez obzira na pripadnost, treba da skine kapu i da kaže svaka čast, jer naša deca, moj sin, njegovi vršnjaci, generacije koje dolaze, neće morati da gledaju ne to brdo smeća, nego planinu smeća ili planinski venac koji se prostirao i kraj tog problema se nije nazirao.Znači, hvala vama. Mislim da, što se tiče rešavanja ovog problema, više treba da ste prisutni u javnosti, jer je zaista ovo jedan veliki uspeh. Hvala.

ja odmah na samom početku hoću da naglasim da će poslanička grupa SDPS sa zadovoljstvom glasati za ovaj zakon. Zašto? Zato što je to dobar zakon, zato što je napravljen prema konvencijama UN, zatim, zatim, Kjoto sporazuma, zatim, tekovinama EU. To je znak da dalje šaljemo jednu poruku, da je Srbija privržena evropskim integracijama, Srbija je ta koja želi da uđe u EU i drži reč,

Prirodu treba poštovati, voleti, ali je i čuvati, jer zdrava priroda, zdrava životna sredina, znači zdravlje građana Srbije, a to je najveća vrednost koju možemo da imamo.Uostalom, imamo.Uostalom, ova pandemija je pokazala šta znači boriti za zdravlje i šta znači zdrava životna sredina. do čistih reka i jezera, bistrih potoka, čistog vazduha se ne dolazi političkim dekretima, pa ni zakonima, ma koliko su oni okvir i alat da se do toga dođe, već do toga se dolazi dugim dugim upornim radom, menjanjem svesti svakog pojedinca, naše kulture i zahteva znatna materijalna sredstva.Znate, do ove situacije smo došli upravo zbog pohlepe čoveka za većom zaradom, profitom i došli smo velikih neravnoteža u prirodi. Najveće posledice toga trpe upravo one siromašne zemlje koje nemaju dovoljno sredstava.Da parafraziram, priroda ne pripada čoveku, čovek pripada prirodi. I upravo kada ne poštujemo, kad stvaramo neravnoteže, tada dolazimo do velikih posledica, a jedna od tih posledica su i klimatske promene promene i ove pandemije koje su se dešavale i koje će nam se dešavati.Kada kažem da menjamo svest građana, to je teško, ali moramo početi od obdaništa, od od osnovne škole, od srednje škole, fakulteta. Moramo se navikavati da poštujemo i volimo svoju životnu sredinu, da volimo prirodu, jer tako ćemo je jedino sačuvati. Ako svaki osnovac zasadi svoje drvo, da će ga poštovati i voleti, a drvo je, kao što je čika Jova Zmaj rekao, blagorodno, ono će mnogo toga davati. Tu svest, tu logiku moramo menjati kod nas.Znate, moj kolega Rakonjac je rekao, mi smo jednu stvar zapostavili, a to je pitanje volontera. Prisustvovao sam u SAD kod jedne besprekorno čiste reke, ali sam svako jutro gledao volontere koji su čistili i ono malo smeća što ima. Znači, ne može država sve da uradi. Mora i pojedinac da shvati da mora menjati svoje snove, svoje navike, jer bez toga nećemo imati zdravu životnu sredinu.Ja vam mogu pokazati dosta ovih mesta gde je bilo dosta smeća, koje je očišćeno, posle mesec, dva dana ponovo isto smeće. Pa, ne možemo stalno čistiti divlje deponije, a imamo ih veoma mnogo u našoj zemlji.Ono što želim da naglasim, a što sam video da je juče izjavila i premijerka naše Vlade, Ana Brnabić, zaštita životne sredine je prvi prioritet Vlade Republike Srbije.Dakle,

Znam da treba mnogo sredstava. U budžetu koji će biti za 2022. godinu očekujem vaš lični pečat. Očekujem da će se tražiti znatno više sredstava, jer mi vremena da čekamo da se priroda menja, da priroda sama od sebe da rezultate, neće ako mi to ne učinimo onako kako treba.Želeo bih da kažem i sledeće. Ovo zahteva jedinstveno delovanje, ne samo pojedinca, ne samo jedne sredine, ne samo okruga, znači, i susednih zemalja, zemalja, EU. Bez jedinstvenog delovanja nećemo imati te rezultate.Isto tako, naglašavam da kao fokus grupa za ostvarenje ciljeva održivog razvoja, a ovaj zakon je jedan upravo od tih zakona koji implementira ciljeve održivog razvoja, imaćete punu podršku, sa željom da vi imate punu podršku za sredstva, da priroda Srbije bude bolja, kvalitetnija, a to će značiti i bolji razvoj naše

Zahvaljujem.Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko sa saradnicima, poštovani građani, Zakon o klimatskim promenama je zakon koji treba da uredi sistem i da okvir kojim se ograničava emisija gasova sa efektom staklene bašte i sistem za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.Na samom početku mog izlaganja bih rekao nekoliko reči upravo o ovim emisijama gasova. Dakle, gasovi koji izazivaju efekat staklene bašte su oni koji zadržavaju toplotu koju emituje zemljina površina i na taj način čine zemlju toplom. Gasovi koji izazivaju ovaj efekat su, pre svega, ugljendioksid, vodena para, metan i drugi gasovi, a ugljendioksid predstavlja 75% svih antropogenih emisija gasova sa efektom staklene bašte, dakle, emisije koje izaziva čovek.Koncentracija ugljendioksida naglo je počela da raste kada su ljudi počeli da koriste fosilna goriva i uporedo sa energetskim zahtevima, koji su u poslednjih vek i po bili sve veći, rasle su i emisije ugljendioksida i sada prevazilaze prirodnu sposobnost zemlje za apsorpcijom. To dovodi do povećanja ovog gasa u atmosferi, što dovodi i do povećanja temperature.Dakle, glavni uzrok povećanja temperature naše planete jesu gasovi sa efektima staklene bašte, a ugljendioksid najodgovorniji kao najdominantniji.Pariskim sporazumom, koji su potpisale sve zemlje sveta, međunarodna zajednica je potvrdila opredeljenost da će ekonomski rast investicija biti praćen i smanjenjem emisija ovih gasova, a prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove jedan je od uslova održivog ekonomskog razvoja zemlje i smanjenja rizika i štete od elementarnih i prirodnih nepogoda.U Srbiji se procenjuje da je zbog ekstremnih klimatskih i vremenskih uslova od 2000. do 2015. godine materijalna šteta bila oko pet milijardi evra, a oko 70% ovih gubitaka povezani su sa sušom i visokom temperaturom dok su ostali bili vezani za poplave.Što se tiče samog Predloga zakona, a u životu je sve jedan proces, vremenski okvir za realizaciju tehničko-tehnoloških zahteva za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte je takav da je neophodno strateško tj. dugoročno planiranje praćeno identifikacijom konkretnih kratkoročnih i srednjoročnih politika mera. Zato se i propisuje ovim Predlogom zakona izrada strategija nisko ugljeničnih razvoja, akcionog plana i programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.Ovaj Predlog zakona definiše nekoliko bitnih stvari. Najpre, najveći uzročnici, tj. najveći emiteri ovakvih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte se identifikuju i oni se nalaze u sektorima energetike, poljoprivrede, saobraćaja, itd, i njihov rast treba da bude ograničen.Drugo, Predlog zakona predlaže ograničavanje emisije gasova sa efektom staklene bašte i Vlada propisuje nivoe emisija iz izvora na nacionalnom nivou

kao i dostupnost podataka o emisijama ovih gasova na godišnjem nivou. Dakle, povećava se transparentnost rada samog Ministarstva u ovoj oblasti.Najveći udeo u ukupnim emisijama ovih gasova Republike Srbije potiče iz sektora energetike, uključujuću i saobraćaj. Kako se predviđa rast proizvodnje to može dovesti do nekontrolisanog porasta emisija ovih gasova, ali istovremeno u zavisnosti od načina planiranja i realizacije politika i mera ovi sektori mogu biti najveći potencijal za smanjenje emisija, ali zato je potrebno sistematsko i kontinuirano praćenje ovih emisija. Zato se Predlogom ovog zakona uspostavlja nacionalni savet za klimatske promene kao savetodavno telo Vlade.Savet čine predstavnici ministarstva i drugih organa i organizacija, predstavnici naučne i stručne javnosti, kao i predstavnici civilnog društva čija je oblast delovanja od značaja za utvrđivanje i sprovođenje aktivnosti u oblasti klimatskih promena.Dakle, za ispunjenje ovih ciljeva

kraju, usvajanjem ovog Predloga zakona ispuniće se obaveza Srbije prema međunarodnoj zajednici, odnosno Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Pariskog sporazuma. Zbog svega napred rečenog poslanička grupa JS će u danu da glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Hvala.

Hvala lepo.Poštovana potpredsednice, predsedništvo, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, kao što je ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SVM, narodni poslanik Arpad Fremond već naglasio u svom izlaganju, naša poslanička grupa će podržati Predlog zakona o klimatskim promenama koji se nalazi pred nama, pošto smatramo da je klimatska situacija na globalnom nivou alarmantna i da nam je preostalo jako malo vremena da preokrenemo dešavanja i sačuvamo našu planetu za naredne generacije.S obzirom da je cilj Predloga zakona ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU, kao što smo čuli od predsednice Odbora za evropske integracije Elvire Kovač, postavlja se pitanje – kako EU gleda na očuvanje životne sredine i na klimatske promene?Poštovani narodni poslanici, politika životne sredine EU ima za cilj da promoviše održivi razvoj i očuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. Direktne koristi koje donosi ova politika su opšte

nivou.Politika EU u oblasti životne sredine se zasniva na načelima preventivnog delovanja, na načelu zagađivač plaća, borbi protiv narušavanja životne sredine na samom izvoru zagađenja, zajedničkoj odgovornosti između EU i i uključivanju zaštite životne sredine u druge politike EU.Propisi EU iz oblasti životne sredine su izuzetno obimni i čine približno jednu trećinu ukupnog broja propisa EU. Prenošenje propisa EU u nacionalni pravni sistem je samo prvi korak u procesu prilagođavanja evropskim standardima. Podrazumeva se adekvatna primena i sprovođenje propisa na nacionalnom, ali i na lokalnom nivou. Neophodne su značajne investicije usled ulaganja u infrastrukturu, kao i održavanja postrojenja. Značajan deo troškova dostizanja standarda EU finansiraće se upravo kroz fondove EU.Uvaženi narodni poslanici, naš zajednički cilj je da se u Srbiji uspostavi održivi sistem zaštite životne sredine, kao i značajna uključenost ove politike u ostale sektore.

kroz pregovore u članstvu treba obezbediti dovoljno dug prelazni period kako bi se infrastruktura i postrojenja u Srbiji prilagodili visokim standardima EU.Srbija će nakon usklađivanja i primene odgovarajućih normi osigurati visoke ekološke standarde, veći kvalitet vazduha i vode, očuvanje biodiverziteta i integrisani sistem upravljanja otpadom. Ulaganjem u zaštitu životne sredine Srbija će poboljšati i svoj položaj turističke destinacije, što će doprineti razvoju turizma.U proteklom periodu je, a u cilju smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, Vlada donela niz odluka koje su za svaku pohvalu.

u cilju smanjenja štetnih gasova.Na primer, na teritoriji grada Subotice u prošloj godini izgrađeno je 7,9 kilometara biciklističke staze. Povećanjem udela biciklističkog saobraćaja doprinosi se poboljšanju kvaliteta života, zamenom pojedinih oblika motorizovanog saobraćaja mogu se smanjiti gužve u saobraćaju, poboljšati kvalitet vazduha, a redovna fizička aktivnost, zahvaljujući svakodnevnoj vožnji biciklom, doprinosi očuvanju okviru pomenutog IPA projekta izrađena je i planska dokumentacija za izgradnju dodatnih 25 kilometara biciklističkih staza u Subotici i zahvaljujući dobrim odnosima SVM sa koalicionim partnerom

započeta.Smatramo da je izuzetno važna i edukacija i povećanje svesti građana u energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije, jer sa malim promenama i zajedničkim delovanjem možemo postići vrlo dobre rezultate. Hvala na pažnji.

danas raspravljamo o jednom izuzetno značajnom zakonu čija primena treba da spreči fatalni ishod klimatskih promena kako po opstanak naše države, tako i planete Zemlje.Pred nama je Predlog zakona o klimatskim promenama. Klimatske promene jesu globalni i sistemski problem sa kojim se susreće celo čovečanstvo. One su više decenija unazad nesumnjivo posledica industrijske revolucije i ljudske aktivnosti kojima je čovek menjao životnu okolinu kako bi došao do materijalnih vrednosti kojima je unapređivao svoj život. Nažalost, sa posledicama po prirodu i živi svet.Upravo su ljudske aktivnosti, odnosno antropogene, vremenom dovele do povećanja koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi. Kao posledica toga nastale su intenzivnije i ekstremnije promene klime od onih prirodno očekivanih koje je opisao i naš proslavljeni naučnik Milutin Milanković.Čovek je svojim aktivnostima poremetio prirodnu ravnotežu i ozonski omotač. Zato čovek mora i da zaustavi dalji proces uništavanja naše jedine planete. Naša reakcija na klimatske promene biće jedan od najvećih izazova sa kojima će se čovečanstvo suočiti u ovom veku, jer će svet ako nešto ne preduzmemo biti blizu tački bez povratka.Suštinsko pitanje je šta možemo da uradimo da do toga ne dođe? Kao civilizacija 21. veka koja dosta neoprezno, a možemo reći i dosta neodgovorno koristi prirodne resurse i na taj način narušava ekološku ravnotežu imamo i veliku odgovornost za budućnost naše planete. Ma koliko to izgledalo teško, a ponekad i nemoguće vi što upravljate klimatskim promenama dužni smo da kao čovečanstvo učinimo sve kako bi smanjili opasnost od katastrofalnih posledica.

sveta.Svaka država je danas odgovorna za smanjenje otpada, za očuvanje prirodne ravnoteže, a veću odgovornost imaju industrijski razvijene zemlje koje emituju više štetnih gasova sa efektom „staklene bašte“. Svaki korak je važan. Srbija kao odgovorno društvo pridružuje se svetskoj borbi za opstanak planete, a pre svega za unapređenje stanja životne sredine na našim prostorima.Možemo da što pre počnemo da koristimo obnovljive izvore energije i prestanemo sa korišćenjem fosilnih goriva, da pošumljavamo još više površina, da postepeno prelazimo na prevozna sredstva koja će manje zagađivati životnu sredinu i druge aktivnosti.Brzina reagovanja je dosta važna po ovom pitanju, jer više nemamo vremena za čekanje za spas naše planete. Klimatske promene zahtevaju hitnu akciju, što su se složile skoro sve države koje su potpisale Pariski sporazum kojim se obavezuju da će učiniti sve što je u njihovoj moći da zadrže zagrevanje ispod dva stepena.Pariski stepena.Pariski sporazum definiše ciljeve smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove u periodu od 2021. do 2030. godine. Potpisnica ovog sporazuma je i Republike Srbija i kao odgovorna država stvorila je i pravni okvir za sprovođenje globalnih ciljeva.Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine pripremilo je Zakon o klimatskim promenama koji je usvojila Vlada Republike Srbije i danas se on nalazi na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije.Zelena poslanička grupa, kao neformalna grupa poslanika, osnovana 2009. godine sa ciljem da unapredi parlamentarni rad u oblasti zelenih politika sastala se 10. 3. kako bi dala svoj doprinos da ovaj zakon bude još bolji i predložila četiri amandmana o kojima ćemo raspravljati u toku rasprave u pojedinostima.Predlogom zakona o klimatskim promenama uspostaviće se sistem za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i obezbediti prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove što je što je jedan od strateških ciljeva EU i osnova zelene i cirkularne ekonomije.Ovim zakonom ispunjavaju se obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Pariskom sporazumu i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU.Srbija EU.Srbija predloženim zakonom zadržava pravo da kreira zakonodavni okvir i postavlja ciljeve razvoja uzimajući u obzir sve specifičnosti privrednog i energetskog sektora i druge nacionalno socio-ekonomske parametre.Procene pokazuju da se od 2000. godine Republika Srbija suočila sa nekoliko značajnih epizoda ekstremnih klimatskih i vremenskih promena koje su prouzrokovale značajne materijalne i finansijske gubitke, kao i gubitke onog najvažnijeg – ljudskog života.Predlog života.Predlog zakona o klimatskim promenama, pored osnovnih odredbi, sadrži strategije i planove, politike i mere za ograničenje emisije gasova sa efektom "staklene bašte" iz izvora, monitoring izveštavanje i verifikaciju emisije gasova iz postrojenja i vazduhoplovnih aktivnosti, sistem za monitoring, izveštavanje o nacionalnim emisijama gasova, projekcije emisija istih iz izvora i uklanjanje pomoću ponora, sistem za izveštavanje o politikama i merama i projekcijama, administrativne takse, nadzor, kaznene odredbe i prelazne i završne odredbe.U cilju uspešnije primene ovog zakona, izgrađena je i lista postrojenja koja će imati obavezu monitoring izveštavanja i verifikacije emisije gasova sa efektom "staklene bašte". Podsećanja radi, najveći udeo u ukupnim emisijama gasova potiče iz sektora energetike, zatim sektora poljoprivrede, šumarstva i korišćenja pretnja klimatskih promena je ne samo uticaj na biodiverzitet, već i na zdravlje ljudi. Da bi smo shvatili ozbiljnost posledica klimatskih promena, spomenuću samo neke od posledica na zdravlje ljudi, a to su mnoga respiratorna odeljenja kao što su astma, hronične opstruktivne bolesti pluća, mnoge alergijske bolesti i druge. Zatim, kardiološka oboljenja. Takođe, veliki uticaj promene na širenje infekcije od insekata poput lajmske bolesti, zika virusa i drugih tzv. "zonoza" i vektorski prenosivih bolesti.

klimatske promene ne utiču samo na fizičko već i na mentalno zdravlje ljudi, kao i na umanjenje životne i radne sposobnosti, pa i smrtnosti.Sve navedene činjenice moraju se uzeti u obzir kada se donose javne politike iz oblasti klimatskih promena i koliko su ozbiljne posledice sa kojima se već suočavamo, jer nismo reagovali na vreme.Ova pandemija korona virusa nam je pokazala da kada je zdravlje ugroženo na svetskom nivou, naše ekonomije i način života menjaju se i slabe. Zato je zaštita ljudskog zdravlja prioritet koji prevazilazi sve barijere.Promenama u javnim politikama koje imaju za cilj smanjenje emisije gasova sa efektom "staklene bašte" i suzbijanja klimatskih promena, ujedno će se smanjiti i aerozagađenje, a samim tim i oboljevanja, pa i smrtnost.Da zaključim da iz svega prethodno navedenog, da je potreba za prilagođavanjem, neizmenjene klimatske uslove u budućem periodu apsolutno neophodna. Koncept politike prilagođavanja, neizmenjene klimatske uslove, koji za cilj imaju smanjenje štete i gubitaka usled elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, izazvanih promenama klime obezbeđuje ne samo zdravu životnu sredinu, već i sigurnosti investicija, kao i uticaj na sve segmente društva.Drugim rečima, usvajanje ovog zakona smanjilo bi ranjivost srpske privrede, obezbeđujući joj dalji razvoj i održivost, ali i pre svega uticaj na ljudsko zdravlje. Zato je zakon korak dalje u približavanju srpskog zakonodavstva tekovinama EU u oblasti ekologije i doneće bolje zdravstvene uslove i zdravu životnu sredinu za građane Republike Srbije i pomoći da se buduće generacije zaštite od negativnih posledica klimatskih promena.Zato jedan apel za podizanje svesti javnosti o potrebi i nužnosti prelaska sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije ne sme više biti mrtvo slovo na papiru, jer drugu rezervnu državu,

Zahvaljujem se narodnoj poslanici dr Vesni Ivković.Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović. Zahvaljujem predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarko sa saradnicima.Klimatske promene predstavljaju širok spektar globalnih fenomena, kao što su povećanje temperature na zemlji, ekstremne vremenske prilike, povećanje nivoa mora, topljenje ledničkih masa, kako na polovima tako i na visokim planinama i drugo.Ove promene su posledica prirodnih ciklusa, ali i antropogenog delovanja, odnosno svih aktivnosti čoveka koji dovode do emisije gasova staklene bašte i povećavanje njihove atmosferske koncentracije. Ovaj fenomen je veoma značajan jer su receptori uticaja klimatskih promena stanovništvo, prirodni resursi, životna sredina, biodiverzitet, infrastruktura, privreda itd.Pokušaji rešavanja ovih problema na svetkom nivou još od Kjoto protokola koji je potpisan od strane velikog broja država, a koji je tačno odredio rokove za redukciju emisije, preko Pariskog sporazuma koji promoviše dobrovoljan pristup sa ciljem da se zadrži povećanje globalne prosečne temperature znatno ispod 2 stepena, izveštava o tome od strane od svake državne potpisnice za svakih pet godina. Na žalost još uvek nisu doneli neki spektakularni rezultat.Uticaj klimatskih promena ne zaobilazi ni našu Srbiju. Naša zemlja je ratifikovala pomenuti sporazum i na nama je da pokažemo spremnost da se uhvatimo u koštac sa ovim velikim problemom.Kao pozitivan primer ovom prilikom naveo bih nekoliko projekata koje je grad Leskovac realizovao u oblasti zaštite životne sredine. Rekao bih nekoliko važnih ekoloških resursa, a koji se odlično uklapaju u borbu protiv klimatskih promena. Grad Leskovac ima izgrađenu i funkcionalnu, regionalnu, sanitarnu deponiju Željkovac koja prihvata komunalni otpad sa teritorije Jablaničkog okruga, ali i nekoliko opština izvan njega.Na početku se samo vršilo deponovanje otpada bez ikakvog prethodnog tretmana. Danas je u okviru deponije ne opasnog otpada izgrađeno i puteno u rad postrojenje za upravljanje otpadom, tehničke jedinice za tretman otpada, razvrstavanje i skladištenjem ne opasnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada. Celokupan postupak do deponovanja i samodeponovanje komunalnog otpada u skladu je sa standardima koji se primenjuju u ovoj oblasti, a definisan je ugovorom koji je grad Leskovac potpisao sa kompanijom PVV Por Verner i Veber, sada kompanijom Por i važećim dozvolama izdatim od strane nadležnih ministarstava.Kao svojevrsna dopuna ovom projektu, a u cilju rešavanja problema otpada na teritoriji grada Leskovca pomenuo bih akciju čišćenja, redovnog čišćenja divljih deponija koje se na inicijativu gradonačelnika, dr Gorana Cvetanovića, u Leskovcu sprovode od 2013. godine. Akcija podrazumeva da se na osnovu podataka o lokacijama ovakvih odlagališta otpada koji imaju negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, svakog, ali svakog vikenda vrši čišćenje.U

i deponovo oko 5.500 tona čvrstog komunalnog otpada na regionalnu sanitarnu deponiju Željkovac, a većina lokacija je obogaćena novim sadnicama i privedena svojoj nameni.Pomenuo bih i dva kapitalna projekta u oblasti upravljanja vodama. To su dva važna resursa, monumentalna, rekao bih, za Jablanički okrug. To su akumulacija „Barije“ na reci Veternici, postrojenje za preradu i prečišćavanje površinske vode „Gorina“ koje regulišu upravljanje vodom za piće. I, drugi projekat, na šta smo naročito ponosni. To je centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za oblast upravljanja otpadnim vodama na teritoriji grada Leskovca.Akumulacija „Barije“ je višenamenski vodoprivredni sistem koji predstavlja najvažniji deo sistema vodosnabdevanja stanovništva i privrede grada Leskovca i opština Lebane, ali i neizbežan faktor u zaštiti od poplava, kao jednog posledica klimatskih promena prihvatanja i zadržavanja nanosa sa otvorenim mogućnostima za korišćenje hidroenergetskog potencijala brane i akumulacije.Vode iz akumulacije „Barije“ odvodi se do postrojenja za preradu i prečišćavanje površinske vode „Gorina“, a nakon toga do rezervoara čiste vode „Rudarska kosa“ koja obezbeđuje ravnomernost korišćenja vode i potrebne rezerve za nepredviđene okolnosti.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo ministarko. Poznata je činjenica da se u Srbiji prerađuje manje od 10% otpadnih voda i da su neophodna ogromna ulaganja za izgradnju sistema za njihovu preradu. Projekat upravlja otpadnim vodama grada Leskovca sastoji se iz tri komponente i to – izgradnja kolektora dužine 5.150 metara koju je finansirala Vlada Republike Srbije i naravno Ministarstvo za zaštitu životne sredine u iznosu od 460 miliona dinara, dok je grad Leskovac za eksproprijaciju zemljišta izdvojio 27 miliona dinara.Zatim, izgradnja centralno postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji ima liniju vode i liniju mulja i proširenje kanalizacione mreže dužine oko 90 km za za 16 naseljenih mesta, koji gravitiraju oko samog centralnog postrojenja, a koji je deo ORIO programa finansiran od strane Vlade Kraljevine Holandije u iznosu od osam miliona evra.Savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa linijom vode i delimičnim tretmanom ulja završeno je 2016. godine, a finansirano je sredstvima delegacije EU iz IPA programa u iznosu od 10 miliona i 460.000 evra, dok je grad obezbedio sve neophodne uslove, naravno za nesmetano odvijanje radova.Za realizaciju druge faze, izgradnju linije mulja anerobne digestije od strane Vlade Republike Srbije i opet Ministarstva za zaštitu životne sredine, izdvojeno je 4,2 miliona evra. Na taj način Grad Leskovac je zaokružio proces prikupljanja i tretmana otpadnih voda, sprečio pritisak otpadnih voda na životnu sredinu i postao primer za rešavanje svih problema ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji, a naravno i u regionu.Kao dodatne aktivnosti, u zaštiti od poplava grad intenzivno čisti kanale na svojoj teritoriji, gradi rasteretne kanale na kritičnim tačkama. U izradi je i operativni plan sanacije kanala.Prepoznajući urgentnost i značaj preduzimanja mera za poboljšanje kvaliteta vazduha, Grad Leskovac je na osnovu dugogodišnjeg monitoringa kvaliteta vazduha pripremi nacrt kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na svojoj teritoriji za period 2021-2023. godine. Ovaj plan definiše lokacije povećanog zagađenja, listu zagađujućih materija, izvore zagađenja i mere i aktivnosti za smanjenje zagađenja vazduha.Uzimajući u obzir da je najefikasnija, najjeftinija mera za poboljšanje kvaliteta vazduha, to znamo svi, pošumljavanje, u 2019. godini aplicirali smo i u potpunosti realizovali projekat „Pošumljavanje javne zelene površine – Spomen park i zone zaštitnog zelenila“. Projekat je realizovan opet preko Ministarstva zaštite životne sredine, a na osnovu raspisanog konkursa za dodelu sredstva Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini.Naravno i u ovoj godini 2021. godini, Grad Leskovac je aplicirao po dva projekta, to je pošumljavanje. Sredstva su opredeljen a u iznosu od milion i po dinara, kao i drugi projekat, to je zamena kotlarnica u iznosu od 18 miliona dinara, koliko je opredeljeno JKP „Toplani“. Na ovome se stvarno stvarno zahvaljujem Ministarstvu za zaštitu životne sredine, a posebno ministarki Vujović.Na kraju, poštujući sva načela zaštite životne sredine, a posebno načelo održivog razvoja, kojim se ostvaruje usklađivanje interesa zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja, koristeći evropska i svetska iskustva u ovoj oblasti, a posebno usvajanjem ovog zakona, Srbija će postaviti realne ciljeve koji će, ubeđen sam biti ostvareni u narednom

Zahvaljujem se narodnom poslaniku.Pošto poslanička grupa SPP-Ujedinjena seljačka stranka nema više vremena, prelazimo na sledeću govornicu, to je narodna poslanica Samira Ćosović.Preostalo vreme za vašu poslaničku grupu je

stvar koju želim napomenuti jeste da kada se govori o klimatskim promenama ne misli se na prirodne cikluse zagrevanja i hlađenja koje je opisao naš poznati naučnik Milutin Milanković, već na promene koje su izazvane ljudskom aktivnošću. Ljudske aktivnosti povećale su emisiju ugljen dioksida neograničenim sagorevanjem fosilnih goriva. Dakle, uglja, nafte, prirodnog gasa što su takođe i uzročnici oslobađanja ugljen dioksida u atmosferu, a što je povećalo temperaturu. Među mogućim posledicama su ekstremni vremenski uslovi i topljenje polarnog leda.Promena klime je u tesnoj vezi sa otpadom. Skoro dve trećine ljudi u Srbiji, 73% preciznije odlažu otpad na nesanitarne deponije, a sa deponija u atmosferu odlazi čak 27% od ukupnih emisija metana, gasa koji je 21 put moćniji od ugljen-dioksida kada su u pitanju klimatske promene. Stoga, plan je da do 2029. godine svi građani Srbije odlažu otpad na sanitarne deponije i da stopa reciklaže dostigne 50% od ukupnog stanovništva do 2035. godine.U

Dok sanitarne deponije ima sistem sakupljanja deponijskog gasa, kod divljih metan odlazi u atmosferu i ima veliki uticaj na klimatske promene. Vlada Republike Srbije sada radi na konkretnim koracima vezanim za upravljanje otpadom.Sada ću govoriti kao narodna poslanica koja dolazi iz opštine Prijepolje gde je zahvaljujući energičnom zalaganju opštinskog rukovodstva opštine Prijepolje, razumevanju rukovodstva susednih opština Priboj i Nova Varoš, a prvenstveno zahvaljujući odlučnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine i vašem ličnom angažovanju, gospođo Vujović, posle višegodišnje eksploatacije lokacije smetlište u Stanjevinama je zatvoreno kao privremena prijepoljska deponija. Od tada se komunalni otpad sa područje opštine Prijepolje odvozi na privremenu lokaciju u Druglićima.Posebno je važno reći da je sanacija i rekultivacija privremene deponije Stanjevine u toku. Veći deo je presut zemljom, a radovi će trajati najkasnije do polovine maja.Odlaganje komunalnog otpada na deponiji Duboki potok u Druglićima trajaće najmanje dve godine, do izgradnje transfer stanice sa reciklažom na lokaciji Banjica odakle će se otpad iz sve tri opštine transportovati do deponije Duboko u Užicu gde su, kako ste i sami rekli, već u toku projektne aktivnosti na proširivanju tela deponije.Zatvaranjem deponije Stanjevine, ali i svih drugih deponija, a iz medija sam propratila vaše angažovanje na zatvaranju deponije, divlje deponije u Kovinu, doprineće se u borbi protiv klimatskih promena, poboljšanju ljudskog zdravlja i boljeg kvaliteta života svih građana u Republici Srbiji.Iako je od javne rasprave o Nacrtu zakona o klimatskim promena prošlo dve i po godine, Vlada Republike Srbije je usvojila Predlog zakona i mi danas u plenarnom delu razgovaramo o njemu.Primenom zakona o klimatskim promenama uspostaviće se sistem za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i obezbediti prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Pri tome, predlogom zakona ispunjavaju se obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno okvirnoj Konvenciji UN o promeni klime i Pariskom sporazumu i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovima EU.Predlogom EU.Predlogom zakona predviđa se donošenje strategije nisko-ugljeničnog Republike Srbije sa akcionim planom u roku od dve godine, čije će važenje biti 10 godina od stupanja na snagu ovog zakona.Zakon predstavlja pravni okvir za dalje delovanje sa ciljem smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje n izmenjene klimatske uslove, što je jedan od pet strateških ciljeva EU i osnova zelene i cirkularne ekonomije.Kao najvažnije za sprečavanje klimatskih promena i izgradnju društva koje neće biti zavisno od fosilnih goriva važno je dodati i promene u svesti ljudi.Zakon ljudi.Zakon o klimatskim promena je jedan od najvažnijih zakona koji će biti usvojen u Republici Srbiji. On utiče na sve segmente društva, a naša svest o klimatskim promenama i adaptacija na njih uticaće na budućnost čitavog čovečanstva.Za kraj, navešću reči Čarlsa Darvina ne preživljavaju najjače vrste, niti najinteligentnije, već one koje se promenama najviše prilagode.Socijaldemokratska partija Srbije, Rasima Ljajića, podržaće ovaj zakon u Danu za glasanje. Zahvaljujem.

Hvala lepo, potpredsednice Kovač.Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministarka sa saradnicima, problem klimatskih promena je prepoznat u celom svetu. Evropa, a i Republike Srbije je rešila da se uhvati u koštac sa ovim problemom.Predlog

sazivu.Održivi razvoj koji podrazumeva harmonično sadejstvo ekonomije, društva i životne sredine upravo determiniše ekonomski razvoj koji teži da smanjuje efekte koji prouzrokuju neželjene klimatske promene, kao i da koncipira način odgovora i ponašanja prilikom percepcije ovih uticaja.Pomoću ovog zakona ćemo zapravo pokušati ograničiti i smanjiti uticaj glavnih faktora koji generišu klimatske promene. Održivost se želi postići prvenstveno ograničenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte, zatim monitoringom i izveštavanjem o strategiji nisko-ugljeničnog razvoja, kao i programom prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.Ciljevi predloga zakona su veoma jasno definisani,

je u tome da se ljudskom aktivnošću povećava stvaranje gasova koji doprinose stvaranju efekta staklene bašte i da su određeni sektori prepoznati kao sektori koji pretežno dovode do povećanja emitovanja tih gasova. Zakon je zahtevan, njime se uvodi način praćenja količine emitovanja ovih gasova, kao i njihov izbor. Kada Srbija imala sveobuhvatan uvid u nivo emitovanja gasova moći će da donese mere sa ciljem smanjenja emisije.Predlog emisije.Predlog zakona veoma detaljno razrađuje i reguliše uspostavljanje sistema za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u operativnom smislu, kao i sva pitanja od značaja za ograničenje emisije ovih gasova i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.Zakon ukazuje na smernice prilagođavanja, predstavlja sintezu ponašanja po sektorima i nalaže neophodne zadatke teritorijalnih i administrativnih jedinica. To je jasno istaknuto u vidu priprema i donošenja programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove što bi trebalo da generiše i sprovođenje sektorskih dokumenata uključujući organe i organizacije lokalnih samouprava o sprovedenim merama prilagođavanja, kao i pojavama kao što su poplave, ekstremne temperature, suše i drugo i njihovim posledicama, a koje generišu i pitanja uloge i zadataka lokalnim samouprava na definisanju lokalnih problema, kao i odgovora na klimatske promene.Ako

na koje lokalne samouprave u okviru svojih nadležnosti moraju biti pripremljene.Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa pripadajućim akcionim planom priprema se i usvaja radi identifikacije uticaja klimatskih promena na sektore i sisteme i utvrđivanja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove na one sektore i sistema u kojima je potrebno smanjiti nepovoljne uticaje.Analize su pokazale da postojeći kapaciteti nadležnih institucija nisu dovoljni za pravovremeno i adekvatno sprovođenje odredbi zakona, obzirom na obim i zahtevnost istih, te je neophodno jačanje kapaciteta u vidu dodatnog zapošljavanja kadrova specifično stručno obrazovanog profila.Cilj ovog zakona je, dakle, stvaranje pravnog osnova za donošenje planskih dokumenata u oblasti klimatskih promena i za uspostavljanje sistema monitoringa i izveštavanja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte, a sve u cilju borbe protiv klimatskih promena u procesu prilagođavanja istim.Donošenje zakona predstavlja prvi ozbiljan i neophodan korak na ovom izuzetno značajnom putu za sve nas, za našu budućnost, što poslanici Saveza vojvođanskih Mađara svakako podržavaju. Hvala.

Usvajanjem ovog zakona ispuniće se obaveza prema međunarodnoj zajednici, biće u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama i Pariskim sporazumom i uskladiće domaće zakonodavstvo sa pravnim regulativama Ovaj zakon je veoma složen i svojim dejstvom zadire u brojne sektore. Usvajanjem ovog zakona i primenom uspostaviće se sistem za smanjenje emisije gasova efekta staklene bašte i obezbediti prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.Uprkos pandemiji korona virusa, za Republiku Srbiju je jedan od prioriteta upravo donošenje ovog zakona, jer od našeg daljeg odnosa prema pitanju zagađivanja životne sredine, u suštini, zavisi budućnost celog čovečanstva. Na početku pojave korona virusa, kada su još postojale šanse da problem ne prerasta u globalnu krizu, najvećem delu čovečanstva bilo je neshvatljivo da ovaj virus može izazvati takvu pandemiju koja je promenila lice sveta. Iz takvog shvatanja su proizišle sve teške posledice virusa. Kovid-19 upoređujem sa pitanjima zaštite životne sredine, upravo zato što čovečanstvo, čini mi se, nije još uvek svesno mogućih globalnih posledica zbog prevelikog zagađenja vazduha, vode, hrane i narušavanje ekološke ravnoteže. Verujem da će nas pojava korona virusa i posledica po zdravlje stanovništva naše planete upozoriti i osvestiti da i priroda tako drastično može da nam se osveti.Dakle, osveti.Dakle, napravila sam malo poređenje sa pandemijom, jer sve ove elemente globalnog rizika vidim i u slučaju klimatskih promena. Svima nama možda izgleda da je problem apstraktan i dalek, da se sve to dešava tamo negde i nekom drugom, doživljavamo ga najčešće kao lokalni problem, kao problem koji treba da prepozna ili reši Zato je za prepoznavanje dubine problema klimatskih promena neophodno voditi ozbiljnu kampanju, edukovati javnost i učiniti ljude odgovornim za sve postupke i radnje koje ugrožavaju prirodu i prirodne resurse. U protivnom, predstoji nam velika borba za očuvanje čovečanstva.Priroda je godinama unazad pomagala čoveku da opstane i bila je nesebična prema njemu. Naviknut da priroda sama daje, uvek bezuslovno i nesebično, smatrajući se jačim, moćnijim i najvažnijim delom sistema, čovek se samoproklamovao

Nije uvek moguće vratiti se nazad, čovek je u mnogim sektorima prešao, nažalost, crvenu liniju, ali zadatak naših generacija je da zaustavimo dalje zagađivanje.Priroda je, nažalost, i sama počela da se brani od nas. Ona nas poslednjih godina i sama upozorava na posledice koje trpi, a sve to ispoljava kroz različite prirodne poremećaje, poplave, kiše, suše, zemljotrese, posledice kao što je uništavanje osnovnih uslova za život, a to su zagađenje vode i vazduha, uništavanje šuma, devastiranje zemljišta i oštećenje ozonskog omotača. Te prirodne posledice našeg odnosa prema planeti upravo zovemo i klimatskim promenama.Kao što sam već rekla, na klimatske promene najviše utiče ljudski faktor, a posledice će se odraziti na opstanak mnogih biljnih i životinjskih vrsta, što najviše zavisi od njihove brzine prilagođavanja novim klimatskim uslovima. Njihov nestanak doveo bi do poremećaja lanca ishrane, pa i samog ekosistema.Svetski stručnjaci i međunarodni forumu upozoravaju na stanje planete, koliko je ona u lošem stanju i da se tu vodi jedan svojevrsni rat sa prirodom, ali mi moramo biti svesni da jedino mi, ljudi koji smo narušavali ekološku ravnotežu, moramo da spasemo planetu, da prosto ne smemo izgubiti tu bitku, jer bi to značilo i nestanak čovečanstva. Klimatske promene nisu budućnost, to je ono što nam se dešava sada, ovde i svuda oko nas.Koliko je ugrožen opstanak čovečanstva govori i činjenica da bi nestankom, odnosno izumiranjem jedne vrste insekta, a to je pčela, brzo nestala hrana, čitav biljni svet, a potom i svi mi. I Srbija se nalazi u grupi zemalja koje će u skorijoj budućnosti biti veoma izložena klimatskim promenama. Sve više se govori o nestanku šuma na teritoriji Republike Srbije kao posledice velikih seča, suša, požara i gotovo tropskih vrućina. Veća pošumljenost je uslov proizvodnje kiseonika, bez koga, složićete se, nema života.Da bi se očuvali prirodni resursi, Srbija je još pre 70 godina počela da štiti svoju prirodu. To su pre svega nacionalni parkovi, rezervati, parkovi prirode i druga zaštićena područja. Danas je pod zaštitom u Srbiji oko 7,65%, a cilj je da se dostigne negde oko 10% sa najvišim stepenom zaštite. Prirodne vrednosti Srbije prepoznale su i svetske organizacije koje se bave zaštitom, kao što je UNESKO koji to radi kroz program.Čovek i biosfera u okviru kog je 10. jula 2020. godine Đerdap sa svim svojim jedinstvenim i prirodnim i kulturnim odlikama uvršten na globalnu listu geoparkova, kojih je svega 161 u svetu, što je veliko priznanje za institucije koje se bave zaštitom zaštitom prirode u Srbiji, za resorno ministarstvo kao krovni državni organ koji sprovodi ekološku politiku Srbije. Ovu činjenicu smo, nažalost, veoma skromno publikovali.Takođe, nacionalni park Đerdap zaštićen je i Karpatskom konvencijom, koju je Srbija ratifikovala, kao i Protokolom o održivom upravljanju šumama u okviru pomenute konvencije, čiji je cilj da se zaštite najvredniji šumski kompleksi u Evropi i povećanje površine pod šumama, kao i njihova zaštitna funkcija u sprečavanju poplava, klizišta, regulacija vodenih tokova, kao važne mere za prilagođavanje klimatskim promenama. Stoga, ne smemo dozvoliti da klimatske promene koje se manifestuju kroz ruiniranje prirodnog nasleđa utiču na ovo naše prirodno blago.Takođe, UNESKO je proglasio dva naša područja za rezervate biosfere, a to su rezervat Golija, Studenica i rezervat Bačko Podunavlje. Srbija bi do 2030. godine trebalo da ispuni razne uslove kako bi se adaptirala na klimatske promene, a između ostalog to je proširenje teritorije pod šumama, a masovna pošumljavanje je najbolja prevencija.Evidentno je da ljudske aktivnosti značajno doprinose klimatskim promenama, odnosno mi trošimo prirodu mnogo više nego što priroda može da nam da, a da ne trpi posledice. Zato, u jednom trenutku dolazi momenata kada računi treba da se naplate, a neke buduće generacije moraće da popune praznine koje mi svesno ili nesvesno pravimo. Kao što smo dužni da svoje istorijsko nasleđe i kulturnu baštinu sačuvamo, tako smo dužni i da sačuvamo našu prirodu. Jedini način da se borimo protiv klimatskih promena jeste da kao čovečanstvo shvatimo da sudbina planete zavisi od nas i da ćemo je sačuvati ako shvatimo da su neophodne

Srbija donosi ovaj dugo pripreman zakon i mi kao Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije spremni smo da učestvujemo u ovoj borbi i podržimo ovaj zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Nini Pavićević.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jedno časa. Sa radom nastavljamo u 15.00 časova. Sledeći je narodni poslanik Marko Mladenović.(Posle Hvala